**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na posljednju točku večeras. - Konačni prijedlog zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 270 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Josip Kraljičković. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Ukratko ću vam predstaviti Prijedlog zakona o osnivanju Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, s Konačnim prijedlogom zakona. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja posljednjih godina ulaže znatne napore kako u pogledu jačanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora tako i u pogledu jačanja …/Govornik se ne razumije./… moći i administrativnih kapaciteta za korištenje EU fondova. Prilagodba poljoprivrednih politika država kandidatkinja vrlo je složen proces a jedna od obaveza Hrvatske prije korištenja sredstava iz EU fondova odnosno prije samog ulaska je uspostava i akreditacija agencije za plaćanje kao nacionalnog tijela zaduženog za implementaciju i provedbu mjera zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarske politike. U sklopu pripreme za pregovore u poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj jedna od osnovnih zadaća ministarstva je uspostava spomenute agencije za plaćanja te njenih administrativnih kapaciteta i alata. Sukladno EPPU za 2009. godinu Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja je do kraja prvog kvartala ove godine obavezno osnovati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, donijeti akcijske planove za punu uspostavu i implementaciju iste. Unutar ministarstva postoji ustrojstvena jedinica Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu poljoprivredi koje sukladno Zakonu o poljoprivredi operativno provodi mjere tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi. Uredbom u unutarnjem ustrojstvu ministarstva dana je nadležnost i za operativnu provedbu pretpristupnih programa EU SAPARD, IPARD za koje je kreditirana od strane Europske komisije. Provedba spomenutih nacionalnih potpora u poljoprivredi na terenu obavlja se uz pomoć ureda državne uprave u županijama i ureda tijela, upravnog tijela Grada Zagreba te Hrvatskog …/Govornik Važno je naglasiti da će se naprijed spomenuto ravnateljstvo izdvojiti prema ovom zakonu u samostalnu agenciju s jednim centralnim te …/Govornik se ne razumije./… regionalnim uredom i ostati pod nadležnošću ministarstva. U novoj organizaciji objedinit će se poslovi ravnateljstva i ureda državne uprave u županijama i upravnom tijelu Grada Zagreba a agencija će se osnovati zakonom ovim kojega predlažemo kao javna ustanova. Za osnivanje i rad u 2009. godini osigurana su sredstva u državnom proračunu. Ponavljam, vrlo je važno naglasiti da do ulaska u punopravno članstvo država kandidatkinja dužna je uspostaviti i akreditirati samostalnu agenciju za plaćanja koja će zadovoljiti sve kriterije zadane od strane Europske komisije. U protivnom, zemlja članica nakon ulaska neće moći isplaćivati potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Držimo da ćemo donošenjem ovoga predloženoga zakona omogućiti da Hrvatska ostvari sve preduvjete i da ulaskom u Europsku uniju može povlačiti sredstva iz fondova, računamo približno oko 500 milijuna eura. Zahvaljujem. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Poljoprivreda je bila i bit će gospodarska grana koja proizvodi kvalitetnu hranu za prehranu stanovništva i koja proizvodi sirovine za potrebe industrije te osigurava obradu poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivredna politika treba stvoriti uvjete pod kojima će naša poljoprivredna proizvodnja postati dugoročno održiva. Stoga strateško opredjeljenje naše seljačke poljoprivredne politike je proizvodnja posebno vrijednih proizvoda i usluga koje će osigurati njen opstanak na globalnom tržištu. Iako se prije nekoliko godina činilo da se upravo sve može kupiti na svjetskom tržištu i da samodostatnost u proizvodnji hrane nije važna, najnoviji događaji vezani uz financijsku krizu i terorizam u prvi plan strateških interesa stavljaju prehrambenu sigurnost. Ukoliko se neka važna poljoprivredna proizvodnja zatre ili značajno smanji zemlja postati ovisna o uvozu hrane. Stoga Hrvatska treba osigurati najmanje 95%-tnu pokrivenost potreba za temeljnim prehrambenim proizvodima iz vlastite proizvodnje. Sigurno je da važan segment u ostvarenju samodostatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji imaju i financijske potpore u poljoprivredi. Kada govorimo o potporama neizostavno treba spomenuti i Zakon o potporama u poljoprivredi. U pripremi je novi zakon u okviru kojeg će se konačno podvući crta koja se ne smije preći tj. utvrdit će se financijski limit za potpore u poljoprivredi za one velike tvrtke koje su do sada uglavnom preuzimale veći dio tog proračuna u poljoprivredi predviđenog za potpore, odnosno za poticaje dok je za naša poljoprivredna obiteljska gospodarstva kojih ima u upisniku 176 tisuća upisanih odnosno registriranih ostao na žalost manji dio tog kolača. Naime, mi smo već taj zakon o potporama u jednom segmentu izmijenili sukladno našem predizbornom obećanju i sukladno sporazumu u kojem se prioritet daje provođenju preporoda hrvatskog sela u okviru kojeg smo zacrtali da potpore u poljoprivredi vratimo svakom obiteljskom gospodarstvu, odnosno da se za svaki hektar i za svako grlo vrati poticaj. I mogu reći da smo na taj način uspjeli u sustav potpora vratiti 70 tisuća obiteljskih gospodarstava, a to je i preduvjet za opstanak hrvatskih sela. No upravo vrlo često postavljalo se pitanje o transparentnosti sustava potpora u poljoprivredi i kako uvesti kontrolu za namjensko trošenje potpora. Na koji način kontrolirati isplate potpora u poljoprivredi i naravno kako će se to sve reflektirati kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. Da bi sva ova pitanja i dileme razriješili moramo donijeti ovaj zakon o kojem danas raspravljamo, odnosno nužno je uspostaviti Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Želim spomenuti jednu važnu činjenicu da je u 2007. godini isplaćeno 3,2 milijarde kuna za potpore u poljoprivredi. Tu je naravno i ubrojena ona isplata koja se odnosila na sušu na programe SAPARD-a. A u 2008. godini isplaćeno je u istu svrhu 3,4 milijarde kuna. Svi smo suglasni da je izuzetno važno imati točne podatke na koji način se taj novac transferira. Isto tako da li se namjenski troši i zbog toga je važno formiranje upravo ove agencije. Naravno to je naša obaveza i temeljem pregovora jer u poglavlju 11. koje se odnosi na poljoprivredu i na ruralni razvoj, jedna od osnovnih zadaća Ministarstva poljoprivrede je uspostava ove spomenute agencije za plaćanje i uspostava njenih administrativnih kapaciteta i alata. Danas unutar ministarstva postoji ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi. To ravnateljstvo formirano je temeljem Zakona o poljoprivredi. Danas to ravnateljstvo provodi mjere tržišne i strukturne potpore, a uredbom o unutrašnjem ustrojstvu ministarstva dano je nadležnost ravnateljstvu i za provedbu programa SAPARD, IPARD, odnosno predpristupnih programa u kojima Hrvatska sudjeluje. I mi smo akreditirani akreditirani za te programe od strane Europske komisije. Provedba nacionalnih potpora provodi se kroz nekoliko tijela naravno kada govorimo o nacionalnim potporama u poljoprivredi. I to se odvija na terenu uz pomoć Ureda državne uprave koji su smješteni u županijama. Isto tako u upravnom tijelu Grada Zagreba, te Hrvatskom stočarskom centru. Važno je naglasiti da će upravo ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi se kroz ovaj zakon izdvojiti u samostalnu agenciju sa jednim centralnim uredom i 21 regionalnim uredom. Dakle, uredi će biti smješteni u svakoj županiji i bit će pod nadležnošću Ministarstva poljoprivrede. U tom novom ustrojstvu, u novoj organizacije objediniti će se poslovi ravnateljstva i Ureda državne uprave u županijama i u Gradu Zagrebu. Agencija se osniva temeljem Zakona o osnivanju Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javna ustanova. Sredstva su osigurana u državnom proračunu za 2009. godinu. A ono što je izuzetno važno spomenuti jest da do ulaska u punopravno članstvo Europske unije, država kandidatkinja dužna je uspostaviti i akreditirati samostalnu agenciju za plaćanja koja će zadovoljavati sve kriterije zadane od strane komisije, jer inače u protivnom zemlja članica nakon ulaska neće moći isplaćivati potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dakle, ova agencija je izuzetno važna ne samo za sadašnji trenutak zbog svih razloga koje sam nabrojala, već i zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, jer naravno da želimo pomagati našim poljoprivrednim proizvođačima i isplaćivati im potpore i kada postanemo punopravna članica Europske unije. Zbog poboljšanja teksta klubovi HSS-a i HDZ-a uputili su i nekoliko amandmana na predloženi Ja se nadam da će predlagatelj to prihvatiti. Oni su više nomotehničke naravi, a Klub zastupnika HSS-a će svakako podržati osnivanje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i donošenje zakona koji to regulira. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Za Za početak da se složimo da je poljoprivreda i hrana zaista važan ako ne presudan strateški značajan dio u svakoj nacionalnoj politici, a posebno za Hrvatsku. Ali to nije dovoljno samo reći, valja to potvrditi i djelima. Pa kada već o tome govorimo ja ću ovako početi. Nakon Zakona o golfu koji je golf igrališta digao na razinu interesa Republike Hrvatske, pa zatim Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje administrativnim mjerama, a ne ekonomskim dovodimo u pitanje vlasništvo i druga prava iz vlasništva, zatim centar, imamo Zakon o centru za ekonomski razvitak u poljoprivredi, pa Zakon o Agenciji za plaćanja o poljoprivredi. Na kraju bih bio ciničan pa rekao da se donese Zakon o Centru za doživotno, za doživotno, odnosno dosmrtno uzdržavanje seljačkih poljoprivrednih domaćinstava. Naime, da sad puno ne razglabamo o našem odnosu prema poljoprivredi i hrani kao strateškom opredjeljenju, to je materija druga i značajnija nego ad hoc rasprava o tome. Ja ću se opredijeliti samo o tekstu zakona. Ali i da bi ovaj tekst mogao prihvatiti, sjetit ću se jedne mudrosti, da odviše povjerenja donosi otprilike glupost ili naivnost i istodobno odviše nepovjerenja uvijek izaziva nesreću, pa ću se prikloniti ovom prvom dijelu. Poklonit ću vjeru i povjerenje u ovaj zakon da dođe se na isto. Zašto? Zato što zakon u 1. članku kaže da se osniva javna ustanova, ali ne kaže je li to javna ustanova profitna ili neprofitna. S obzirom da se u Zakonu o ustanovama u članku 1. navodi koje se ustanove mogu osnovati odgoj, obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, šport, tjelesna kultura, tehnička kultura, skrbi o djeci, zdravstvena, socijalne skrbi, o invalidima. To su sve ustanove koje su taksativno navedene djelatnosti i one su definitivno sve neprofitne. I onda se dodaje može i druge djelatnosti, ako ne obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti. Dakle, mora se upisati je li to ustanova za stjecanje dobiti ili je nešto drugo, pa se onda po posebnom zakonu i registrira. Ali idemo dalje. Dakle, agenciju osniva Republika Hrvatska, jer zakonom se osniva, Sabor je osniva. Međutim, osnivačka prava neće ostvarivati Vlada Republike Hrvatske, mada je Vlada odgovorna Parlamentu. Mislim da je članak 114. Ustava 1. stavak kaže da je Vlada odgovorna Parlamentu, ali predlagatelj, dakle odriče se tog svog temeljnog prava u korist ministarstvu, odnosno ministra. Sad ćemo vidjeti zašto ministra, iz slijedećih članaka. Istodobno predlagatelj u temeljnom tekstu, znači u onom što smo mi dobili kao prijedlog, u članku 3. navodi djelatnost agencije i u u okviru te djelatnosti ima dosta koje se odnose na javne ovlasti. Međutim zakonodavac, odnosno predlagatelj ne nalazi za potrebu reći tko će vršiti nadzor nad tim javnim ovlastima. Svi ispravci ovih navoda bit će bespotrebni i neplodni, jer to uočavaju i u svojim amandmanima ispravljaju. To je nakon teške i ozbiljne rasprave na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon ogromnih upozorenja stručnjaka iz područja javnog prava, Ustavnog prava došlo je do korekcije ne iz formalnih, nego iz suštinskih razloga ovog teksta. Kako to predviđa predlagatelj? Unutrašnji ustroj odredit će se statutom, ali molim vas lijepo na statut će svoju suglasnost dati ministar. Ministar može dati i daje prijedlog tko će biti ravnatelj, odnosno imenuje ravnatelja i zamjenika, ali ga on ne razrješava, nego tek na njegov prijedlog. Dakle, ušli smo u škare da nešto želimo, ali to nećemo do kraja razriješiti. I vezano za 1. članak da se osniva agencija kao ustanova i ne kaže se je li to profitna ili neprofitna, a onda u članku 5. osnovnog teksta kaže se da agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz državnog proračuna, ali i na drugi način. To na drugi način znači da može zarađivati. Ili dajte napišite. Na drugi način ne znači SAPHARD, nego znači na drugi način. Oprostite, to znači na drugi način. I još se dodaje, da se za osnivanje agencije izdvaja određeni iznos novca iz državnog proračuna, mada se radi već o formiranom odjelu u sadašnjem ministarstvu. Pa se radi o preoblikovanju. Kad je ovdje već rečeno da se radi o jednom odjelu iz ministarstva koje će dobiti status agencije. Kad se već tako radi o tome, onda bi trebalo promijeniti i Zakon o djelokrugu i nadležnosti ministarstava, jer ovo zadire u djelokrug i nadležnost Ministarstva poljoprivrede itd. U članku 7. je zanimljivo dalje, agencijom upravlja upravno vijeće, ali predsjednika upravnog vijeća imenuje Vlada, a po položaju je ministar nadležan za poljoprivredu. Zamislite koliko Vlada sebi reže slobodu odlučivanja da sebi zakonom propisuje da mora imenovati ministra za predsjednika upravnog vijeća. Dakle, cijeli smisao ovog osnovnog teksta je omogućiti ministru da iz svojeg ministarstva izdvoji jedan odjel i reći Europi mi smo izdvojili odjel i zove se agencija koja će pratiti i provoditi mjere potpora i nagrađivanja, u skladu sa europskim standardima, ali to neće biti neovisna agencija, nego to će biti agencija moja, ministra za poljoprivredu. Naravno, ja imam sada tu amandmane o kojima je predstavnica poštovana Marijana Petir govorila. To sasvim sada drugačije izgleda, ali to nisu kako ih je kvalificirala nomotehnički, već suštinski amandmani na temeljni tekst. Ali da ja sada više zaista ne analiziram na temeljni tekst prijedloga zakona, on je bitno poboljšan sa amandmanima koje imamo ne samo iz kluba HSS-a, iz HDZ-a nego i ostalih, pa ja mislim da će Vlada u ime razuma i poštivanja Hrvatskog parlamenta, a najviše poštivanja Ustava dobro razmotriti i prihvatiti ove amandmane. Još na kraju samo da kažem, argument da je riječ o usklađivanju ili zahtjevima Europske unije za osnivanje agencije i time da mi usklađujemo svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije ne drži vodu, jer naprosto na tekstu zakona nema uobičajenog P.Z.E. To je zakon koji se uređuje ono kako mi želimo urediti stvari unutar naše kuće. Dakle, potpuno autonomna volja Hrvatskoga sabora kako će ovo pitanje urediti. Što je tu važno? Tu je važno da bude potpuno transparentno kako se koriste fondovi, da ne bude zloupotrebe i da to može kontrolirati i Europska unija. Samo je to važno. A kad već govorimo o agencijama i kad se želimo hvaliti agencijama onda i taj je prijedlog bio na Odboru za Ustav, vrijeme je da Hrvatska donese zakon o agencijama kao što imamo Zakon o ustanovama, da znamo koji je njihov položaj, koja je zadaća, barem u temeljnim okvirima. Dakle, zašto sam na početku rekao o povjerenju i nepovjerenju? Naravno da klub Socijaldemokratske partije Hrvatske ima dobru namjeru prema ulasku Europsku uniju i usklađivanju našeg zakonodavstva, ne samo zakonodavstva nego standarda u provedbi zakona u Republici Hrvatskoj, kao što se to događa u Europskoj uniji. Pa iz tog razloga, iz razloga povjerenja ćemo glasovati za ovaj prijedlog zakona tim više što su kolegice i kolege pa i klubovi, uočili sve nedostatke, manjkavosti pa čak i rekao bih zloupotrebu u odgovornosti predlagatelja. Ne zaboravimo da predlagatelj ima ponekad veću odgovornost nego zastupnici u Saboru, jer naprosto on je stručna osoba i odgovorna za prijedlog. Završavam. Glasovat ćemo, ali zaista nakon što ste intervenirali amandmanima. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče. Kolega Leko je rekao u svom uvodnom obraćanju da Zakon o poljoprivrednom zemljištu dovodi u pitanje vlasništvo. To nije točno, jer se Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je usvojio Hrvatski sabor uvodi red u gospodarenje neobrađenim poljoprivrednim zemljištem i stavlja se zemljište u funkciju za proizvodnju hrane. Isto tako, rekao je da treba promijeniti Zakon o djelokrugu ministarstava uspostavom ove agencije. To nije točno, jer Uredba o unutrašnjem ustrojstvu rješava uspostavu ravnateljstva pa prema tome dovoljno će biti izmijeniti samu uredbu. A isto tako, kao što je već spomenuto, i on je sam to na kraju rekao, amandmanima je popravljen temeljni tekst zakona koji se odnosi na ovlasti ministra, Vlade i upravnog vijeća i u tom smislu je i ovaj zakon prihvatljiv, kao što ste rekli, i za vaš klub. **Bebić, Luka (HDZ)** U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Jednostavno, kad govorimo o ovom prijedlogu zakona prvo imam potrebu reći da mi je drago da govorim iza kolege Leke, jer puno toga ja više ne trebam reći. Ali ono što mogu reći, sasvim sigurno ustvari konstatirati, da je činjenica i očito je da i Zakon o golfu i Zakon o poljoprivrednom zemljištu i ovaj prijedlog, način na koji su pisani i potrebne intervencije kroz amandmane da konkretno ovom zakonskom prijedlogu Odbor za zakonodavstvo definitivno, i njemu trebamo zahvaliti da imamo priliku glasati pozitivno o ovom zakonskom prijedlogu, jer smatram da posljedično ovi amandmani koje smo dobili prije pet minuta ispred klubova HDZ-a i HSS-a su posljedica Odbora za zakonodavstvo i primjedbi Odbora za zakonodavstvo. Ali ono što je činjenica i što je neosporno činjenica, a to je da pojedine interesne skupine sebi uzimaju pravo da uređuju određena područja u ovoj zemlji. To je činjenica. Jer sam sebi davati toliko ovlasti koliko je dato, govori sve o sebi. Govori o potrebi, govori o suštini, govori o cilju i na koncu konca govori o namjeri. A u ovom trenutku želim podsjetiti sve vas uvoz, vrijednost uvoza poljoprivrednih proizvoda 2 i pol milijarde dolara. I slažem se i kriza, recesija, doduše u Hrvatskoj recesije još uvijek nema, to je naša sreća, samo kad bi to bila istina. I cijena i tečaj, sve je to točno, ali činjenica je da prema nekim izračunima nama svakodnevno 15 obiteljskih gospodarstava nestaje. To je činjenica. Je li 15, je li 5 ili 1, uopće nije bitno i kad je 1 previše je. Tako da definitivno mislim da nije korektno, nije u redu zloupotrebljavati opći interes za vlastitu promidžbu, za vlastitu mogućnost u kontroli sustava i nije slučajno da u jednom nizu zakona, počevši od Zakona o golfu pa svih ostalih do zaključno i ovog prijedloga zakona, nije korektno, nije pošteno i nije dobro za opće dobro da na taj način zakonski prijedlozi dolaze u ovu sabornicu i što je najgore da se izglasavaju jednom maksimalnom kontrolom većine. Sjetimo se Zakona o golfu, sjetimo se Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Kad govorimo o Prijedlogu zakona o osnivanju Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju klub Hrvatske narodne stranke će ga podržati nakon ovih intervencija nakon ovih intervencija klubova HDZ-a i HSS-a. Podržat ćemo ga iz dva osnovna razloga. Prvo, zato jer je u sustavu usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije. Drugo, što je posebno važno uvodi jedan sustav kontrole. Doduše, elementi za provođenje tog sustava kontrole još su daleko i to u ovom samom zakonskom prijedlogu mogli smo iščitati u nekoliko elemenata. Ali da idemo prema tom putu to je dobro. Sigurno da je dobro kad govorimo o sredstvima iz pretpristupnih fondova i kasnije iz pristupnih, jer činjenica je i poznato je, a imali smo taj slučaj da nam je Europska unija blokirala korištenje sredstava, da nam je dala po prstima zato jer neki od naših nisu znali sa svojim prstima radit korektno. Prema tome, u ovom dijelu, a ogromna sredstva i ogroman novac ide u te poticaje za poljoprivredu potpuno opravdano, samo je šteta što za svaku tu kunu poticaja ne radi se cost benefit analize. Jer sa ovakvim podacima koje iz godine u godinu pratimo sa rastom uvoza, sa sve manjim i manjim brojem brojem poljoprivrednih gospodarstava, sa sve većim i većim površinama neobrađenim. A ja vam tvrdim da naši seljaci, naši ljudi, naši sumještani nisu ljenčine bar za svoje Zagorce mogu tvrditi, ali vjerujem i svako od vas za svoje. Međutim, nešto ne valja u sustavu. Zašto on kad obrađuje zemlju uloži 100, a dobije 60. Zašto? Prema tome, problem je sustavu. Da će tom sustavu ova agencija dati svoj doprinos to sam siguran i to sam uvjeren, ponavljam ne toliko zbog nas koliko zbog čitavog sustava na kojem počiva i funkcioniranje Europske unije. U pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske je za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, poglavlje 11. – Poljoprivreda, ruralni razvitak definirano je da Hrvatska nema agenciju za plaćanje. Međutim, Hrvatska ima temeljem Zakona o poljoprivredi Ravnateljstvo za tržišno i strukturnu potporu u poljoprivredi sa svim onim elementima koje smo već danas čuli. Nema potrebe da ponavljam, a i u ovom zakonskom prijedlogu piše. Prema tome, mi imamo jedan sustav koji nije onakav kako to propisuje Europska unija Uredbom iz 2006. i Uredbom Vijeća iz 2005. ali imamo zato nešto drugo. Vijeće Europe propisalo je i integrirani administrativni i kontrolni sustav i u pregovaračkim stajalištima je definirano da Hrvatska nema integrirani administrativni i kontrolni sustav potpuno usklađen s Uredbama Vijeća Europe iz 2003. i Uredbom Komisije iz 2004. Ponavljam 2003. i 2004. Danas je 2009. Administrativni i kontrolni sustav potpuno usklađen. Nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to dobiti, ali jednostavno ne želim vjerovati da to nemamo zato jer u određenom trenutku to nije odgovaralo. Sigurno da veseli inicijativa koja je bila obećana davno prije govorimo o diferenciranim potporama. Veseli ova inicijativa koju smo čuli danas svi od kolegice Petir da ide taj prijedlog zakona, veseli definitivno, a sigurno da se tome vesele i naši poljoprivredni proizvođači. Kad govorimo o ovom integriranom administrativnom kontrolnom sustavu želim samo par stvari reći a koje su sastavni dio toga. Nešto od toga imamo. To je upisnik poljoprivrednog gospodarstva, podaci o posjedu zemljišta koji su upisani u tom upisniku poljoprivrednog gospodarstva. Ali kad govorimo o podacima o posjedu zemljišta znamo da imamo određenu vrstu potpora po hektaru, a isto tako znamo i bilo je razgovora, čak je bilo i nekih prijava državnom odvjetništvu. Doduše ne znamo koje je, kao i mnoge druge stvari ne znamo koja je posljedica tih prijava bila, da su pojedini poljoprivredni subjekti bez obzira je li pravna osoba ili fizička osoba dobivali velika sredstva iz potpora temeljem navodno krivih upisanih površina ili prijavljenih površina. Provedba modela poticanja proizvodnje obuhvaća ili vrši se kroz sljedeće elemente. To je računalna baza podataka, identifikacijski sustav za čestice poljoprivrednog zemljišta, sustav za označavanje i registraciju domaćih životinja, zahtjev za poticaj i kontrolni sustav. To je nešto što imamo. Međutim, identifikacijski sustav za čestice poljoprivrednog zemljišta temelji se na podacima iz katastra zemljišta Republike Hrvatske. Kakav nam je katastar? Istina je da je u tijeku projekt uspostave sustava za identifikaciju zemljišnih čestica piše u zakonu na 6 lokacija, pilot projekat. Koji su rezultati doduše to ne znamo ali mislim da bi tu informaciju trebali dobiti barem stručna javnost. I nadamo se dobrom završetku ovog pilot i projekta i uvođenja tog sustava. I ovi ostali dio koji je uključen kroz Hrvatski stočarski centar i kroz urede državne uprave a koji će sad ući u sustav agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. I zaključno. Činjenica je i često puta u raspravama smo imali potrebu to reći ne zato jer politiziramo, nego jednostavno temeljem podataka koje imamo i ukupnog stanja u poljoprivrednoj proizvodnji koji iz godine u godinu uvoz raste. Sama ta činjenica da uvoz raste, da sve više i više zemljišta imamo u u neobradivim površinama govori da sustav ne valja. Prema tome, čitav niz zakonskih prijedloga donosimo čisto vatrogasnog tipa, raznih mjera, a definitivno poljoprivredna politika govori o potpunoj odsutnosti ozbiljnijeg, širokog i dugoročnijeg programa očuvanja života sela. I sad je opet moje pitanje državnom tajniku. U Zakonu o poljoprivredi iz 2002. godine definirana je zakonska obaveza da se u ovom Parlamentu raspravlja o zelenom izvješću. To je zakonska obveza od 2002. godine. Ni ministar Pankretić u koalicijskoj Vladi, ni ministar Čobanković u HDZ-ovoj Vladi, a ni ministar Pankretić u ovoj Vladi, prema tome dva puta, a on je autor te odredbe u zakonu, on je autor tog zakona iz 2002. godine. Jednostavno nisu nam dali prilike da mi u Parlamentu raspravimo o stanju u poljoprivredi u našoj državi. Da li su te informacije, neki dan smo imali jednu raspravu i veli mi državni tajnik podaci nisu točni. Dozvoljavam, ali dajte da vidimo koji su podaci točni. A za to je tzv. zeleno izvješće. I mislim kad bi raspravili, kad bi dobili priliku raspraviti o tom zelenom izvješću mislim da bi puno toga bilo jasnije, ali vjerujte mi da bi i svi zajedno, vjerujte bi da bi svi zajedno brzo se usaglasili jer nema tu puno razlike. Tu postoji 4, 5 mjera, stvar je vrlo jednostavna. I ne bi se dovodili u situaciju da potpuno opravdano osporavamo nešto što je loše predloženo. Činjenica da ovaj zakonski prijedlog na intervenciju Odbora za zakonodavstvo i intervenciju klubova HDZ-a i HSS-a dobivamo u formi koju evo, možemo prihvatiti, bez obzira što smatramo da je to potrebno i nužno u ukupnoj infrastrukturi u poljoprivrednoj proizvodnji. Klub Hrvatske narodne stranke podržati će ovaj prijedlog zakona iz razloga koje sam naveo, spomenuo i nadamo se da taj prijedlog zakona u svojoj primjeni neće imati tu svoju vatrogasnu narav kao i mnogi ostali. Ako već neće biti na korist poljoprivrednim proizvođačima, ali barem u onoj kontrolnoj funkciji mislim da ćemo imati priliku i mogućnosti pratiti i intervenirati u situacijama kad se za to pojavi potreba, a često puta smo u toj situaciji. Hvala lijepo. Hvala. Ima jedan ispravak, gospođa Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Uvaženi gospodine predsjedniče. Kolega Koračević je u svom izlaganju rekao, citiram, "pojedine interesne skupine sebi daju ovlasti kroz ovaj zakon." To nije točan navod jer kroz sam zakon je potpuno vidljivo da se želi uspostaviti jedan transparentan sustav da se kroz ovaj zakon ne želi ništa prikrivati, nego upravo suprotno da se želi svima učiniti dostupnom i prikazati način plaćanja i uspostaviti sustav kontrole tog plaćanja potpora u poljoprivredi. Isto tako, istaknuo je da dnevno u Hrvatskoj nestaje 15 obiteljskih gospodarstava. Na svu sreću taj navod nije točan jer prema podacima koje ja imam i koje sam iznijela i u svom izlaganju, mi smo izmjenom Zakona o potporama vratili 70 tisuća obiteljskih gospodarstava u sustav potpora, a inače ih je upisniku upisano 176 tisuća 027 i oni imaju preko preko milijun hektara zemljišta u svom posjedu prijavljeno koje obrađuju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Hvala na Struktura koja je u Republici Hrvatskoj uspostavljena za provedbu poslova iz nadležnosti poljoprivrede sastoji se od tijela državne uprave i dužnosnika imenovanih od Vlade Republike Hrvatske s određenim obvezama i odgovornostima. Ponajprije naglašavamo da Ministarstvo kao tijelo državne uprave organizira rad na području potpora nacionalnih mjera i mjera pretpristupnih programa Europske unije, dok se o nadležnosti i odgovornosti isprepliću funkcije čelnika, tijela i dužnosnika nadležnoga za ovjeravanje koji je odgovoran za sveukupno financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima. U sklopu strategije pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju, jedan od važnijih koraka jeste korištenje pretpristupnih programa pomoći i za poljoprivredno prehrambeni sektor i za razvitak ruralnih područja. U pogledu nadležnosti poljoprivrednog sektora, Republika Hrvatska dobila je mogućnost da koristi sredstva namijenjena iz programa SAPARD. Temelj za korištenje sredstava iz SAPARD programa jesu plan za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2005. i 2006. godinu koji je izradila Republika Hrvatska, a prihvatila Europska komisija te višegodišnji sporazum u financiranju između Europske zajednice i Republike Hrvatske koji je obostrano potpisan i potvrđen u Hrvatskom saboru. Kako bi se SAPARD program mogao operativno provoditi i na taj način dodjeljivati sredstva koja su osigurana u proračunu Europske unije i Republike Hrvatske bilo je potrebno dobiti odluku o prijenosu ovlasti i upravljanja sredstvima od strane Europske komisije. U tu svrhu Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja moralo je zadovoljiti zahtjevne kriterije kako prema nacionalnoj akreditaciji, tako i prema akreditaciji Europske komisije. Gotovo na sličan način u Republici Hrvatskoj počeo se provoditi i drugi pretpristupni program pod nazivom IPA te je za njegovo uspješno provođenje također bilo potrebno ponoviti opisane korake kao i za SAPARD program. Kako je Europska komisija od samih početaka suradnje sa tijelima Republike Hrvatske naglašavala i zahtijevala samostalnost određenih funkcija, izražavajući se u nalazima i preporukama godišnjim i polugodišnjim izvješćima, a naročito u zadnje vrijeme sve izraženijim komuniciranjem zbog sporog ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, rezultati su bili da smo u pogledu nadležnosti proizašli iz poslova pretpristupnih programa dobili ne tako davno dvije samostalne institucije. Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje i Agenciju za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. Poslove vezane za potpore nacionalnih mjera i mjera proizašlih iz pretpristupnih programa u okviru poljoprivrede i ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj, operativno provodi ustrojstvena jedinica unutar ministarstva pod nazivom Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi. Europska komisija je u ovom dijelu bila izrazito jasna i definirana te je također istaknula u svojim izvještajima neophodnost uspostave samostalne agencije za plaćanje. Ovim prijedlogom zakona predlaže se osnivanje agencije kao javne ustanove radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Osnivač agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Agencija posluje putem središnjih ureda i podružnica u jedinicama regionalne samouprave. Djelatnost agencije je operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Klub Hrvatske demokratske zajednice glasovat će za donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa. U ime kluba SDSS-a Ratko Gajica kojeg nema. Pojedinačna rasprava. Prvi je gospodin Dragutin Lesar. Lesar. Nema ni njega. Pa potom gospodin Krešo Filipović. Izvolite. **Filipović, Krešo (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja sam danas uistinu sretan pa mogu reći i zadovoljan čovjek jer raspravljamo o zakonu koji će biti i formalno pravna podloga za konačno donošenje ustvari ustrojavanje i osnivanje agencije za plaćanje u Republici Hrvatskoj, dakle jedne iznimno značajne institucije za poljoprivredni sektor Republike Hrvatske. Zašto to govorim? Govorim iz tog razloga što sam u prošlom mandatu Vlade Republike Hrvatske radio u Ministarstvu poljoprivrede kao pomoćnik ministra. Naime, bio sam na čelu jedne od 11 upravnih jedinica tada u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva koja se zvala tada a zove se i danas Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi u okviru koje su uz administrativne strukture za provedbu nacionalnih modela potpore sukladno Zakonu o potporama u poljoprivredi smještajne i administrativne strukture za provedbu posebnog pretpristupnog programa za poljoprivredu i ruralni razvitak SAPARD odnosno SAPARD agencija. Dakle, osobno sam bio uključen u sve aktivnosti oko ustrojavanja agencije i uspostave sustava za provedbu SAPARD programa od onih pripremnih pa do onih na ishođenju nacionalne i u konačnici europske akreditacije kojom nam je Europska komisija potvrdila potvrdila da smo mi sposobni, spremni samostalno provoditi SAPARD program odnosno vršiti isplate iz fonda SAPARD-a. To nam je potvrdila i donošenjem odluke o prijenosu ovlasti za upravljanje SAPARD programom odnosno SAPARD sredstvima. Treba naglasiti činjenicu kako je Republika Hrvatska za ishođenje odluke o prijenosu ovlasti Republici Hrvatskoj trebalo je najmanje vremena ako se kompariramo sa svim novim članicama Europske unije. Isto tako treba reći činjenicu da sredstva koja su iskorištena kroz SAPARD program i projekti koji su ugovoreni kroz SAPARD program ako uzmemo u obzir vrijeme koje je ostalo Republici Hrvatskoj za uspostavljanje ovog sustava zaista na zavidnoj razini. Želim reći i to kako sam zaista ponosan što sam zajedno sa službenicima Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu sudjelovao u izgradnji ovakvog jednog sustava i za razliku od nekih kolega ovdje u Saboru ja jedino mogu službenicima ravnateljstva i službenicima ministarstva uputiti sve pohvale za ono što su učinili u prethodnom razdoblju jer upravo taj njihov savjestan, odgovoran i stručan rad je omogućio da danas ili sutra Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu preraste bez nekih većih poteškoća u agenciju za plaćanje što je najposlije i krajnji cilj ovoga prijedloga zakona. Još ću reći samo nekoliko rečenica kako bismo mogli shvatiti koliko je zahtjevan posao na izgradnji učinkovite administrativne infrastrukture odnosno poslovi institucionalne prilagodbe jer ovdje se radi o institucionalnoj prilagodbi prema Europskoj uniji za koju osobno držim da je puno i znatno zahtjevniji posao nego ona formalno pravna i zakonodavna Zato ću vam reći nekoliko osnovnih podataka, mislim da će vam iz toga biti sve jasno. Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu je početkom 2005. godine imalo ukupno 15 zaposlenih. Nakon uspostave svih struktura, procedura, nabavke opreme itd. 2006. godine, znači u drugoj polovici 2006. godine brojalo je ukupno 100 zaposlenih, bilo je u Ravnateljstvu za tržišnu i strukturnu potporu. Možete misliti uz uspostavljanje onih formalnih procedura, postupaka, alata itd. koliko je to stvarno zahtjevan posao. Danas vidimo iz ovoga uvodnog obrazloženja uz zakon da se otišlo puno dalje, da danas praktički su se gotovo u potpunosti stekli uvjeti da se ide ka osnivanju SAPARD agencije čisto iz toga razloga mislim da ovaj zakon u potpunosti treba podržati. I zaključno, ono čega svi skupa moramo biti svjesni jeste činjenica kako Republika Hrvatska prije nego li započne koristiti sredstva iz strukturnih fondova Europske unije odnosno prije nego li postane punopravna članica osim formalno pravne prilagodbe svoje poljoprivrede i poljoprivredne i drugih politika mora osigurati i institucionalno administrativne pretpostavke za povlačenje sredstava iz europskog proračuna. Dakle, da bi naši poljoprivrednici kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije mogli koristiti sredstva iz proračuna Europske unije namijenjena poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim prostorima nužna je uspostava i akreditacija agencije za plaćanja kao nacionalnog tijela zaduženog za implementaciju i provedbu mjera zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarske politike Europske unije. Stoga mislim da je potpuno neupitno da li dati svoj glas za ovakav jedan zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja ću replicirati utoliko što ću izraziti nadu da će agencija pomoći da konačno evo nakon ova tri kruga i 36 projekata ugovorenih u kojima je jedan iz Vukovarsko-srijemske županije, nažalost samo jedan i taj nije za razvoj poljoprivrede nego za Centar za prikupljanje životinjskog otpada. Dakle, da s obzirom da imamo niz ureda u Vukovarsko-srijemskoj županiji po općinama Tovarnik, Lovas, Nijemci, Tompojevci itd. nažalost nemamo razvojnu agenciju koja je uključena da ćemo konačno evo i mi doživjeti kad nismo evo za ministra koji je bio iz naše županije da uspijemo nešto realizirati kroz SAPARD da sada kroz mandat novog ministra da ćemo konačno i mi nešto uspjeti. Evo, nadam se da će ova agencija tome pomoći. Meni je drago da je kolega replicirao na ovo moje izlaganje. Ali dragi kolega, mislim da trebate znati kakva su pravila kada su u pitanju ovakve institucije. Dakle, ovakve institucije upravo su osnovane u Europskoj uniji a isto tako se osnivaju u svim budućim članicama Europske unije iz toga razloga da ne bi bilo zlouporaba i da ne bi netko komentirao na taj način da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji prošao samo jedan projekat. Vi znate kolike su aktivnosti rađene u smislu prezentacije recimo SAPARD programa, u smislu edukacije naših potencijalnih korisnika SAPARD programa. Međutim, ako nije bilo dovoljno projekata iz pojedine županije koji su mogli zadovoljiti sve one kriterije koji se traže procedurama SAPARD programa onda nažalost takvi projekti nisu mogli proći. A što se tiče visine iskorištenih sredstava da biste mogli davati ocjenu da li je iskorišteno puno ili malo sredstava u Republici Hrvatskoj iz nekog programa morate poznavati naše okruženje. Mi ako se kompariramo sa svim novim članicama koje su ušle u Europsku uniju, koje su imale za korištenje ovog programa gotovo punih sedam godina za razliku od Republike Hrvatske koja je imala dvije godine. Naša razina iskorištenosti tih sredstava je i sada već na njihovoj razini a u tijeku je još jedan četvrti krug za korištenje SAPARD programa. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Danijel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Ja bih prije svega želio reći da ću podržati ovaj zakon, no međutim želio bih progovoriti o njemu s jednog drugo stanovišta od kolega koji su do sada o njemu diskutirali. Naime, budući da će se agencija baviti plaćanja poticaja i naknada u poljoprivredi, dakle novčanih sredstava koji su iznimno značajni za poljoprivredne proizvođače o kojima praktično oni itekako ovise. Moramo biti svjesni toga da će od trenutaka kada profunkcionira ova agencija svo nezadovoljstvo poljoprivrednika u slučaju kašnjenja plaćanja kakvih je do sada bilo nadam se da ih ubuduće neće biti usmjereni prema ravnatelju te agencije. Prema tome, ravnatelj agencije bit će osoba u koju će biti usmjerene sve strelice nezadovoljstva poljoprivrednih proizvođača koja obično dolaze ne zbog toga što oni ne znaju što bi radili nego se radi o tome da su oni sami zbog potrebe modernizacije vlastite proizvodnje u velikim kreditnim zaduženjima da nisu imali praktično mogućnosti kako osigurati jamstva za kredite koje su podizali, nego su stavljali hipoteke na vlastitu imovinu. Upravo zbog toga oni su iznimno osjetljivi na kašnjenja plaćanja poticaja i naknada. Zbog toga apeliram i na to da se itekako vodi računa i pazi da ova agencija ima na raspolaganju potrebna sredstva za sva plaćanja koja obavlja putem zakona i obveza koja za to postoji. Hvala na pozornosti. Hvala. I konačno kao zadnja gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću stvarno maksimalno skratiti ovu raspravu budući da smo evo dosta dugo. Koristeći programe Europske unije, pa ću spomenuti i CARDS, PHARD, ISPA, INTERNEK, Republika Hrvatska ali i jedinice lokalne i regionalne samouprave stvorile su značajne kapacitete za pripremu i prozebu projekata koji nam sada u ovom trenutku stoje na raspolaganju ali i one koji će nam stajati sutra. Tako je Republika Hrvatska koristeći i poseban predpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvitak SAPARD zaslužila odluku o prijenosu ovlasti upravljanja sredstvima od strane Europske komisije. Republika Hrvatska i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja moralo je ispuniti izuzetno zahtjevne kriterije kako prema nacionalnoj akreditaciji tako i prema i akreditaciji Europske komisije. A da je lokalna i regionalna razina spremna govori i primjer o povlačenju sredstava iz SPARARD programa na području Zadarske županije gdje su ugovorena dva projekta sa maksimalnim iznosom. Prvi projekt se odnosi na preradu mlijeka čija ukupna vrijednost iznosi 24,6 milijuna kuna, a od toga iz SAPARD programa osigurano je 10 milijuna kuna. Drugi projekt se odnosi na preradu ribe, izgradnju kapaciteta čija vrijednost je 45,5 milijuna kuna, a sredstva SAPARDA su 10 milijuna kuna. Realizacijom samo ova dva projekta učinit će se konkurentnim i učinkovitijim poljoprivredni sektor Zadarske županije, ali i otvoriti nova radna mjesta na području otoka Paga ali i grada Bekovca i Stankovaca. Kroz suradnju tijela Republike Hrvatske i Europske komisije vezano za dostupne programe ali i pripremu Republike Hrvatske za Europsku uniju uočena je potreba za većom samostalnosti određenih funkcija da bi provedba programa koje stoje na raspolaganju danas ali i ubuduće bila lakša i kvalitetnija. Tako je osnovano niz jedinica za financiranje i ugovaranje i za reviziju sustava provedbe programa. Budući da je ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi osposobljeno, a Europska komisija je to potvrdila upravo prijenosom ovlasti za odobravanje zahtijeva, kontrolu ali i plaćanje provodi se i SAPARD i IPARD ovdje spomenuti programi provode se na osnovi centraliziranog sustava, držim da je pravo vrijeme da upravo ovo ravnateljstvo da upravo ovo ravnateljstvo preraste u novu agenciju. Upravo ovaj prijedlog Zakona o osnivanju agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju stvara osnovne pretpostavke za to i stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala. I zaključno u ime predlagatelja gospodin Kraljičak. A replika. Nisam primijetio pa se ispričavam. Premda vrlo rado tamo gledam u tom pravcu. Izvolite. Hvala predsjedniče što ste svrnuli svoje oči na nas ovdje i tako vidjeli. Evo mala replika. Dakle, nije bit ovog zakona da se zapošljavaju novi ljudi u agenciji. Dakle to je nužno i to će i to će trebati učiniti, ali to je uvijek administracija najviše. Nego je bitno to da ti ljudi budu upravo u službi novog zapošljavanja ali samim zakonom se to neće dogoditi. Ali ono što je važno da se ovim zakonom dogodi kada se osnuje agencija. Dakle ova plaćanja da se vrše zaista onako kao što to rade zemlje koje se uspješno bore protiv korupcije. Da se ne dogodi kako se inače plaćanja s državom događaju da nisu prije svega redovita, da netko dobije, da netko ne dobije, da netko iste poticaje dobije ali netko ne dobije. Dakle tu je onda nepresušno vrelo bar za sumnju u korupciju, čak i onda ako je ima puno manje nego što ljudi govore. Dakle, bitno je to kada se osnuje agencija da ta plaćanja idu redovito, da ne idu po poznanstvima nego da idu onako kao što je i smisao i posla da obavlja agencija svima jednako. Hvala. Odgovor gospođa Marinović. Hvala. Zaključno u ime predlagatelja državni tajnik Josip Kraljičković. Izvolite. Poštovani saborski zastupnici i saborske zastupnice. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja bih se htio zahvaliti u ime predlagača na vrlo dobroj i korisnoj raspravi i na povjerenju koje ste ukazali predlaganjem da ćete glasovati za ovaj prijedlog zakona. Moram reći nekoliko rečenica koje držim da će vam biti još jasniji sam zakon. Kada Hrvatska uđe u Europsku uniju ona provodi zajedničku europsku poljoprivrednu politiku. Ne više svoju. Da bi to mogla raditi mora imati agenciju za plaćanja. Ulaskom u Europskom uniju prestaju sva naša plaćanja i nema ih više. Nitko ne može plaćati nego samo ta agencija, i tu agenciju nadzire, kontrolira, prvo ju akreditira Europska Komisija i nadzire ju. Nema nikakvih sumnji niti uopće pomisli da netko radi zbog interesa svog …/Govornik se ne razumije./… potpuno iracionalno razmišljati na taj način, tako da na taj način sam iznenađen sam da sam to osjetio u nekim raspravama. Sastavni dio te agencije jest integrirani administrativni kontrolirani sustav i on se godinama uvodi, i on je obavezan za provođenje zajedničke Europske politike. Ne za ove danas. Sastoji se od puno sastavnica. Mi ga godinama uspostavljamo i on će biti nadam se uspostavljen i on mora biti uspostavljen kao agencija do 1.1.2011. godine, odnosno 31.12.2010. godine. Tako da tu nikakvih dvojbi nije bilo zašto, kako ne, dapače najvažniji dio toga sustava i najteži je tzv. elpis informacijskih sustav zemljišnih čestica. Danas je snimljeno ortofoto u Hrvatskoj oko …/Govornik

poljoprivredne politike koja će biti kasnije kad govorimo o europska poljoprivredna politika. U uspostavi su nam, moramo to reći ovog sustava i prijedloga ovoga zakona pripomogli i pripomažu strani konzultanti koji su plaćeni iz predpristupnih programa koje smo također kao Vlada, odnosno kao država osigurali i dobili sredstva iz Europske unije. Držimo da je to također sposobnost da su se sredstva dobila, besplatna sredstva. Također su u tom zakonu i stečevina Europske unije i njihovi primjeri ugrađeni i držimo da je ovaj zakon vrlo dobro koncipiran i sa ovim prijedlozima amandmana koje ćemo sutra glasovati glasovati o njima, da će biti još poboljšan i da ćemo imati vrlo dobru podlogu za osnivanje učinkovite i nadam se uspješne agencije. Zahvaljujem vam se. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo vjerovatno sutra. Sad ćemo prekinuti sjednicu i nastaviti ujutro u 9 i 30 sati sa dnevnim redom, s točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, pa molim da budemo tu u 9 i 30, pa kad završimo tu točku onda nastavljamo sa glasovanje i onda odlazak u ove hladne dane na zaslužni vikend. Hvala lijepa.